ráðstafanir sem gætu reynst nauðsynlegar fyrir sóttvarnalækni til að draga úr hættu á smitum á landamærum og útbreiðslu þeirra. Það hefði verið gott fyrir málið og gott fyrir samstöðu í samfélaginu að við gætum verið sammála um að renna styrkari stoðum undir nauðsynlegar ráðstafanir sóttvarnalæknis. Það hefur greinilega verið freistandi fyrir ýmsa í umræðunni hér í dag að láta þetta mál snúast um eitthvað annað, en það verður svo að vera. Aðalatriðið er að við erum sem samfélag að ná eftirtektarverðum árangri í baráttunni við faraldurinn innan lands og á landamærum og nú með stórauknum framgangi bólusetninga. Baráttan hefur gengið vel og ég vænti þess að okkur fylgi áfram góðar óskir.

Virðulegur forseti. Það er mjög skýrt ákall um að við samþykkjum lög sem herða reglurnar á landamærunum til að við getum aukið frelsið hér innan lands. Það er hátt og það er skýrt. ætlar enginn hér inni að sitja hjá eða jafnvel að greiða atkvæði gegn þessu máli sér til vinsælda. Ég ætla að sitja hjá við þetta mál. Ég býst fastlega við því að þurfa að rökræða við ansi mikið af stuðningsfólki okkar í kjölfarið.

Það er eiginlega fátt ömurlegra í fari fólks en þegar það lætur vandræðagang innan sinna raða bitna á öðrum og sýnir með því óþolandi ólund. Hæstv. heilbrigðisráðherra setti fram reglugerð fyrir þremur vikum síðan sem reyndist ekki lagastoð fyrir, sem gekk miklu lengra en hún gengur núna þrátt fyrir að faraldurinn hafi verið miklu vægari þá. Það er hæstv. heilbrigðisráðherra sem þarf að útskýra hvernig stendur á því að hún telur að ganga þurfi skemur núna en þurfti fyrir þremur vikum, núna þegar faraldurinn er í hæstu hæðum. Og það er vegna sundurlyndis hennar við samstarfsfélaga í

Herra forseti. Óskaplega var þetta aumt hjá hæstv. heilbrigðisráðherra þegar klukkan er 25 mínútur gengin í aðfaranótt fimmtudags, að loknum löngum vinnudegi fjölda fólks við að reyna að taka til í frumvarpi hæstv. ráðherra. Fjöldi gesta mætti fyrir hv. velferðarnefnd og kvartaði yfir frumvarpinu, meira að segja okkar geðþekki og ágæti sóttvarnalæknir sem við höfum reynt að fylgja í einu og öllu.

þegar þrautagangan hefur alfarið verið á hennar ábyrgð. Þetta flausturslega verklag sem hér er boðið upp á endurspeglast auðvitað í því að stjórnarflokkarnir koma sér ekki einu sinni saman um þetta. Þetta er algerlega fyrir neðan allar hellur.